квесторите, поканете народните представители в залата

Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона. Гласували

е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков – § 1 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. § 1: „§ 1. В наименованието на закона думите „държавни длъжности” се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор”.”

е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков – § 1 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1.

народния представител Яне Янев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) 1: а) в т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет”; б) в т. 25 накрая се добавя „и директорите на дирекции в Централното митническо управление”; в) в т. 26 след думата „директор” се поставя запетая и се добавя „заместник-директорите и главният секретар”, а накрая се добавя „и директорите на дирекции в централното управление и директорите на териториалните дирекции”;

– 39: „31. членовете на управителните и контролните органи на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, чиито представители са постоянни членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество; 32.

българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган; 35. ръководителите на задграничните представителства на 36. българските граждани, които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България; 37. членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на Българската банка за развитие; 38. членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания, на Българския енергиен холдинг и на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране; Точка 39 беше оттеглена от народния представител Яне Янев. е) досегашната т. 31 става т. 40. т. 40. 2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За лицата по ал. 1, т. 33, 34 и 36 уведомлението се извършва от ръководителя на органа, приел решението или направил предложението.”.” Заповядайте, господин Василев.

Благодаря, госпожо председател.

Други изказвания? Няма. Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков в частта, в която комисията не го подкрепя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5: „§ 5. (1) Лицата, за които с влизането в сила на този закон възниква задължение по чл. 2, ал. 1, подават декларациите по чл. 4, ал. 1 в 14-дневен срок

Благодаря Ви, господин Димитров. От Секретариата ми припомнят, че не съм подложила на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков – § 6 да стане § 2, което комисията не подкрепя. Гласуваме предложение на господин Миков, неподкрепено от комисията.

Няма. Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

в чл. 228, ал. 1 думите „държавни длъжности” се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор”. § 8. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се правят следните изменения: 1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 думите „държавни длъжности” се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор”. 2. В § 1 т. 4 от допълнителната разпоредба навсякъде думите „държавни длъжности” се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и в публичния и частния сектор”.

на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

Процедура – заповядайте, господин Василев. Благодаря, госпожо председател. Вземал съм често пъти процедура, за да Ви критикувам, но този път искам да Ви благодаря в процедура по начина на водене. Благодаря на всички колеги от пленарната зала затова, че беше приет един изключително важен законопроект. Този парламент може да бъде обвиняван във всичко друго, но той прие изключително важно антикорупционно законодателство на България – този закон, както и Законът за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито по престъпен начин. начин. След като в продължение на 20 години имахме едно прокорупционно управление на страната, от днес нататък вече можем да говорим, че имаме антикорупционно управление на страната и Парламентът може да се гордее с това. Благодаря Ви.

БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63: „Чл. 63. (1) За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по чл. 61, ал. 2, подават заявление по образец до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, към което прилагат: 1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие на документ, удостоверяващ, че заявителят има право да извършва стопанска дейност по реда на специален закон, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз; 2. декларация, че едноличният търговец не е поставен под запрещение; 3. справка по образец за броя, местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност; 4. копие от акта за собственост на помещението това и това. копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност; 5. декларация от заявителя, че на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1; 8. декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена или че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, или му е отказана регистрация в сроковете

ал. 3. (2) За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по чл. 61, ал. 2, т. 2 подават заявление по образец до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, към което прилагат: 1. копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната туристическа дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или посочване на нормативния акт и съответното правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността; 2. копие на удостоверение или друг документ от кредитна или застрахователна институция, гарантиращ отговорността на заявителя за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност; 3. документите по ал. 1, т. 3-5, 9 и 10. и 10. (3) В случай че лице по чл. 61, ал. 2 желае да извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност само по електронен път, то подава заявлението по ал. 1, към което прилага: 1. документите по ал. 1,

когато ще извършват туристическа агентска дейност. (5) Заявленията по ал. 1, 2 и 3 и приложенията към тях се подават на български език. (6) Документите по ал. 5 може да се представят и на всеки от официалните езици на придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език. (7) език. (7) В случай че регистриран туроператор желае да извършва туристическа агентска дейност, той подава заявлението по ал. 1, към което прилага документите по ал. 1, т. За разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистрация като туристически агент се заплащат такси съгласно тарифата по чл. 69, ал.

по чл. 62, ал. 1 уведомяват предварително чрез писмена декларация министъра на икономиката, енергетиката и туризма за вида и времетраенето на извършваната туристическа дейност. (2) Декларацията по ал. 1 е валидна за срока на свободното предоставяне на услуги. (3)

данни за наличие на застраховка или гаранция, покриваща отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. Към декларацията по ал. 1 се прилага копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната туристическа дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или се посочват нормативният акт и съответното правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността. (5) В случай че липсва информация по ал. 3 или документ по ал. 4, лицето се уведомява писмено за отстраняване на непълнотата не по-късно от един месец от датата на получаване на уведомлението по ал. 1.

Госпожо председател, официално оттеглям направените от мен предложения по закона.

Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти разглежда заявленията по чл. 63 с приложените към тях документи в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма или до оправомощено

заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14 дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

отказва извършване на регистрация в следните случаи: 1. заявлението за издаване на удостоверение за регистрация е подадено преди изтичането на една година от заповедта за отказ за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, освен ако заповедта за отказ е била отменена от съда като незаконосъобразна; 2. заявлението за издаване на удостоверение за регистрация е подадено преди изтичането на три години от заповедта за заличаване на удостоверението за регистрация по реда на чл. 70, ал. 2 и 3, освен ако заповедта за заличаване е била отменена от съда като незаконосъобразна; 3. заявлението за издаване на удостоверение за регистрация е подадено от свързано лице със заявителите по т. 1 и 2;

Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 67.

предоставяне на следните документи: 1. копие от сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 – за туроператорите; 2. документ за платена такса за вписване в регистъра, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3; 3. изрично пълномощно в оригинал, в случай че удостоверението се връчва на пълномощник.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 66.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 68 по причините, визирани в доклада.

освен в случаите по ал. 3. (3) Правата по регистрацията могат да се прехвърлят или преотстъпват, когато регистрираното лице се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване, ако лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра. (4) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата в случаите по ал. 3 се открива по заявление по образец, което се подава в 14-дневен срок от настъпване на промяната до министъра на икономиката, енергетиката и туризма или до оправомощено от него длъжностно лице, към което се прилагат: 1. договор за преобразуване или план план за преобразуване, съответно договор за прехвърляне на предприятие или удостоверение за наследници, от които да е видно съгласието за прехвърляне или преотстъпване на правата по регистрацията или поемането поемането им; 2. справка по образец за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност; 3. справка по образец за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2; 6. копие на сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 на името на

При настъпване на промяна в обстоятелствата по чл. 63 лицето е длъжно в 14-дневен срок от настъпването да заяви промените за вписване в регистъра по чл. 61, ал. 3 и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо. За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма и документи, удостоверяващи промяната. на непълнота на документите по ал. 5, в 14-дневен срок от получаването им министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява лицето да отстрани непълнотите в 7-дневен срок.

При неотстраняване на непълнотите в срока по ал. 6 министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва да отрази промяната. Отказът подлежи на обжалване по реда на Няма. Гласуваме чл. 68.

съответно по подходящ начин на интернет страницата на лицето по чл. 63, ал. 3 и 4. (2) Когато регистрираното лице извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност в повече от едно помещение, на видно място във всеки от обектите се поставя заверено копие на удостоверението за регистрация от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице. (3) За За разглеждането на документите, вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти и за допълване и/или изменение в регистрацията се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 74, който става чл. 73, в редакцията на комисията по доклада.

или оправомощено от него длъжностно лице със заповед прекратява регистрацията: 1. по писмено искане на регистрираното лице; 2. при смърт на физическото лице – едноличен търговец, по заявление на наследниците му; 3. при прекратяване на юридическото лице; прекратяване на юридическото лице; 4. при прекратяване дейността на едноличния търговец или юридическото лице – по негово заявление; 5. при поставянето на физическото лице – едноличен търговец, под запрещение – по заявление на настойника или попечителя му. му. (2) По мотивирано предложение на ЕКРТТА министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава регистрацията, ако регистрираното лице: 1. е представило неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за извършване на регистрацията или за вписване на промени в нея; 2. не е подало заявление в срока по чл. 68, ал. 4; 3. е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 4. не е получило удостоверението за регистрация в срок два месеца от уведомяването му; 5. при осъществяване на дейността си е издало документ с невярно съдържание, когато това е установено 6. извършва дейност без валидна застраховка по чл. 97, ал. 1; 7. е извършило повторно нарушение на изискванията на този закон и на наредбата по чл. 79, ал. не спазва приложената му принудителна административна мярка - временно затваряне на туристическия обект; 9. е извършило повторно нарушение на разпоредбите на чл. 4 от Закона за електронната търговия, ако са приложими; 10. е извършило системни нарушения на етичния кодекс и е постъпило мотивирано предложение на браншово туристическо сдружение. (3) Със заповедта по ал. 2 се определя срок, не по-дълъг от две години, в който лицето не може да кандидатства за регистрация за същата

ако съдът постанови друго. (5) При прекратяване или заличаване на регистрацията министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването или заличаването. (6) В 7-дневен срок от получаването на заповедта по ал. 1 или 2 съответното лице е длъжно да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на удостоверението и заверените копия, ако има такива.”

БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 72, който става чл. 71: „Чл. 71. При извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност туроператорът и/или туристическият агент сключва договори със: 1. лица, удостоверили правото си да извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност по съответното национално законодателство; 2. лица, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в категоризирани туристически обекти, отговарящи на изискванията на съответното национално законодателство; 3. лица, предоставящи туристически услуги в сертифицирани по този закон туристически обекти; 4. лицензирани застрахователи; 5. лицензирани превозвачи по съответното национално законодателство; 6.

при болест и злополука на туриста” от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната. туристът представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста”, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. (3) В случаите по ал. 2 туроператорът прилага копие от застрахователната полица

който става чл. 73: „Чл. 73. (1) Туристическият ваучер се издава за вътрешен, входящ и изходящ туризъм само от регистриран туроператор. (2) Туристическият ваучер се издава на туриста, когато се предоставя основна и/или допълнителна туристическа услуга или след сключване на договора по чл. 82, ал. 1. (3) Туристическият ваучер се издава в три екземпляра, освен когато е в електронен вид. (4) За граждани на трети държави, за които се прилага визов режим България, туристическият ваучер задължително се издава и на хартиен носител с подпис и печат на издателя. (5) Туристическият ваучер съдържа следните задължителни реквизити: 1. номер и дата на издаването на ваучера; 2. фирма на туроператора - издател на ваучера; 3. регистрационен номер на удостоверението за регистрация на туроператора; 4. номер на удостоверението за регистрация за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора, с изключение на случаите, когато ваучерът се издава пряко от туроператора; 5. имена на туристите; 6. предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените услуги, предплатените услуги, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена; 7. датата за изпълнение на услугата или датите за изпълнение на първата и последната услуга, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена; 8.

Гласуваме чл. 75, който става чл. 74, по текста на вносителя.

Електронният туристически ваучер съдържа задължителните реквизити по чл. 73, ал. 5. (3) За получаването на електронния туристически ваучер туристът или туристическият агент е необходимо да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия. (4) В случай на онлайн резервация електронен туристически ваучер се издава автоматично от резервационната система на туроператора след успешно приемане на условията на туроператора по конкретната оферта и се изпраща на адрес на електронната поща, посочен от клиента. (5) За да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния туристически ваучер, туроператорът – издател на ваучера, създава подходяща защита на файла срещу промени.”

За туристическа услуга, която не е част от организирано туристическо пътуване с обща цена, туристическият агент издава резервационна бланка. Бланката се издава след сключване на договора между туристическия агент и доставчика на съответната туристическа услуга. (2) Резервационната бланка се издава в три екземпляра, освен когато е във вид на електронен документ. (3) Резервационната бланка съдържа следните задължителни реквизити: 1. номер и дата на издаването; 2. фирма и номер на удостоверението за регистрация на туристическия агент; 3. имена на туристите; 4. вида на основната или на допълнителната туристическа услуга; 5. дата за изпълнение изпълнение на услугата; 6. име и подпис на служителя и печат на издателя – не се отнася за електронните резервационни бланки, като в този случай се изписва само името на служителя. (4) Изискванията по чл. 75 се прилагат и за издаването на електронна

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79, който става чл. 78: „Чл. 78. Когато се извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност по електронен път, интернет страницата трябва да съдържа информацията по чл. 4 от Закона за електронната търговия.” Гласуваме чл. 77, който става чл. 76, в редакцията на комисията по доклада.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.

на краен потребител организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена; 2. туристически агент е лице, което продава или предлага за продажба организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена от името и за сметка на туроператор. (3) Организирани туристически пътувания с обща цена, включително за деца и ученици, се формират само от туроператор и се предлагат за продажба от него пряко и/или чрез туристически агенти. (4) Организираните в системата на народната просвета детски и ученически туристически пътувания с обща цена се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директор на детска градина, училище или обслужващо звено по смисъла на Закона за народната просвета. Договорът се сключва след одобрение от началника на съответния регионален инспекторат по образованието. Условията и редът за извършване на детски и ученически туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или обслужващите звена в системата на народната просвета, се определят с наредба, приета от Министерския съвет, по съвместно предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на образованието, младежта и науката.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 86.

подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81, който става чл. 80: „Чл. 80. (1) Туроператорът пряко или чрез туристически агент предоставя на потребителя информация в писмена форма или предоставена чрез брошура, или публикувана на интернет страницата на туроператора и/или туристическия агент,

3. началния, крайния пункт и маршрута на пътуването; 4. броя на нощувките, включени в туристическото пътуване; 5. мястото за настаняване, неговото местонахождение, категорията или степента на удобство и основните му характеристики – за всяка нощувка, ако има разлика в категорията на местата за настаняване; когато мястото на настаняване се намира на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, информацията следва да включва съответната туристическа класификация съгласно правилата в съответната приемаща държава; предвидените хранения, включени в туристическото пътуване; 7. минималния брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран; когато този брой не е набран; 8. общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването; 9. наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка „медицински разходи при болест на туриста” по чл. 72, ал. 1; 10. вида на използваните транспортни средства; 11. размера на паричната сума или процента от цената, който трябва да бъде преведен по сметка, и срока за изплащане на остатъка; 12. невключените в цената такси, данъци и други разходи, които подлежат на покритие от потребителя на място; 13. наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка по чл. 97, ал. 1; 14. възможността за сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт. Предоставената от туроператора пряко или чрез туристически агент информация по ал. 1 трябва да бъде ясна, точна, пълна, четливо изписана и не трябва да въвежда в заблуждение потребителя. (3) Туроператорът е обвързан с с изложеното в информацията по ал. 1 и не може да я променя освен в случаите, когато: 1. изрично е предвидена възможност за извършване на промени в нея и потребителят е уведомен писмено за тях преди сключването на договора; 2. промените са направени по писмено споразумение между страните. (4) 2. промените са направени по писмено споразумение между страните. (4) Туроператорът пряко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 86.

и/или туристическия агент и туроператорът и/или туристическият агент е уведомил потребителя, че информацията е поместена на интернет страницата или е изпратена по електронен път до потребителя на посочен от него адрес на електронната му поща. поща. (3) Задължението за предоставяне на информация по ал. 1 и по чл. 86, ал. 1 не се прилага при извършване на резервации и сключване на договор за организирано пътуване в последния момент.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 86.

82. (1) С договора за организирано пътуване туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на потребителя срещу заплащане на определена цена. (2) Договорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпляр от него се предоставя на потребителя. (3) Договорът трябва да съдържа: 1. дата и място на сключването; 2. фирма, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код, регистрационен номер на туроператора и/или туристическия агент, както и име, адрес и данни от личния документ на потребителя; 3. вида на използвания транспорт - въздушен, наземен, воден, като се посочи видът на транспортното средство - самолет – чартърен или редовен, автобус, кораб – име, националност, принадлежност и класа, друг вид транспорт, плавателно средство и други; други; 4. маршрута на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване, очаквано време на пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт, очакваното време на пристигане, продължителност на престоя; 5. местоположение и вид на туристическите обекти, когато в цената на пътуването са включени и цените на билетите за посещението им; 6. местоположение, вид и категория на местата за настаняване и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка; 7. вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване; 8. посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена; 9. специални изисквания за потребителя, предявени от него преди сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора; 10. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане; 11. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя се преизчислява в случаите по чл. 88, ал. 1; 12. 12. краен срок, в който потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойки и обезщетения, както и срок, в който потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице; 13. размер на неустойката, която потребителят дължи на туроператора при отказ от договора след срока по т. 12; 14. минимален брой участници, ако такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран и пътуването може да бъде отменено; изисквания за формата, начините и сроковете, при които потребителят има право да предяви рекламация в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора; 16. фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил застрахователния договор по чл. 97, ал. 1.

надлежното му подписване, или подписан по електронен път, ако страните по договора притежават електронен подпис. (5) Договорът за организираното пътуване може да бъде сключен и в електронна когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператора или туристическия агент, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване” и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите. (6) Когато предмет на договора е организирано детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена, броят на нощувките се определя в съответствие с чл. 84. чл. 84. (7) Туроператорът не може да се позовава на липсата на реквизит на договора. (8) Договорът съдържа информация за съществените елементи на сключената задължителна застраховка „медицински разходи или болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната. (9) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент представя на потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването. (10) Туроператорът е длъжен да съхранява сключените от него или чрез туристически агент договори за организирано пътуване за срок три месеца

в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването, информация за: 1. името и фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място, а при липса на представител данни за установяване на контакт с организациите в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на потребителя при възникване на затруднение; когато няма такава когато няма такава организация, на потребителя се предоставя телефонен и факс номер или адрес на електронна поща за връзка с туроператора или туристическия агент; 2. времето и местото на междинните спирания и връзки; 3. вида на използваните транспортни средства; 4. застраховките, свързани с изпълнението на договора; (2) Когато периодът между сключването на договора и началната дата на пътуването е по-кратък от 7 работни дни, информацията по ал. 1 се предоставя при сключването на договора. (3) При пътуване в чужбина на малолетни или непълнолетни лица туроператорът пряко или чрез туристическия агент в срока по ал. 1 предоставя на родител, настойник или попечител информация, която дава възможност за пряк контакт

Когато туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да: 1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената,

Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в срок три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването. Когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да избира една от следните възможности: 1. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или 2. да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или 3. да му бъдат възстановени платените възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ. (5) В случаите по ал. 1 и 4 потребителят има право да предяви иск за обезщетение за всички имуществени

90. (1) Когато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на потребителя, последният има правата по чл. 89, В тези случаи потребителят има и правата по чл. 89, ал. 5, освен: 1. когато не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване на организирано пътуване и за което потребителят е уведомен писмено в сроковете, определени в договора, или 2. или 2. ако отмяната на пътуването се дължи на непреодолима сила. (2) Дублирането на резервации не се смята за непреодолима сила. (3) Когато потребителят се откаже от организираното пътуване преди неговото започване по собствена по собствена причина, туроператорът има право да удържи неустойка само в случай че размерът й е изрично посочен в договора за организирано пътуване.”

„Чл. 94. (1) В договора за организирано пътуване може да се уговори горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора. на отговорността на туроператора, уговорена между страните, не може да надхвърля трикратния размер на цената на пътуването. (2) Когато отговорността на контрагентите на туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, договорът за организирано пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на туроператора в съответствие с разпоредбите на тези договори. (3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите на телесна повреда. (4) Извън случаите по ал. 1 и 2 в договора за организирано пътуване не могат да се включват клаузи, които освобождават туроператора от отговорността му по чл. 93, ал. 1.” Няма. Гласуваме чл. 94.

Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 110. Гласували

Гласуваме наименованието на Раздел

предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98, който става чл. 97: „Чл. 97. (1) Туроператорът ежегодно сключва договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора” със застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането. (2) При първоначална регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти договорът за задължителна застраховка се сключва и представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма не по-късно от 7 дни от уведомяването за издаденото удостоверение за регистрация. (3) Договорът за задължителна застраховка не може да съдържа клаузи, които изключват или ограничават правата на потребителя по този раздел.”

чл. 98: „Чл. 98. (1) Задължителната застраховка по чл. 97, ал. 1 покрива отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

При настъпване на застрахователно събитие, в случаите когато туристически агент е продал туристическо пътуване, организирано от туроператора по ал. 1 и е възстановил на потребителите сумите по ал. 2,

подновява или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. (2) В случай на прекратяване на договора за застраховка преди изтичане на срока му регистрираното лице е длъжно да сключи нов договор за застраховка и да го представи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма не по-късно от 7 дни от прекратяването му. (3) Туроператорът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма копие от договора за застраховка по ал. 1 в 14-дневен срок от сключването или подновяването му. (4) Условията и редът за сключване на застрахователния договор по чл. 97, ал. 1 се определят с наредба, приета от Министерския съвет

предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък „Регламент (ЕО) № 1107/2006”. (2) Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ,

Когато предприетите мерки не са съобразени с регламента по ал. 1, лицата с увреждания или с ограничена подвижност могат да претендират обезщетение за причинените им вреди. Искът за обезщетение се предявява срещу туроператора или туристическия агент пред съответния съд.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 110.

се извършва само в категоризирани по този закон туристически обекти. (2) Категоризацията се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица – за видовете обекти и категории, посочени в този закон. За предоставяне на туристически услуги на деца и ученици под формата на детски лагер категоризираните по този закон туристически обекти следва да спазват изискванията за детски лагер, посочени в наредбата по чл. 79, ал.

не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; 3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж. (2) Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище.”

„Чл. 114. Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, са длъжни да: 1. предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране; 2. предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория, съгласно наредбата по чл. 121, ал. 5; 3. поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 132, ал. 1 и следната информация: а) фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца; б) работното време на туристическия обект – за заведенията за хранене и развлечения; в) имената на управителя на обекта с телефон за контакт.” Гласуваме чл. 116, който става чл. 114 по доклада на комисията.

115. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да: 1. обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията; 2. обявяват цените така, те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение; 3. обявяват цените задължително в левове, а при необходимост и в друга валута, при спазване изискванията на чл. 3,

за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи. (2) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката. (3) Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват на български език и по желание или при необходимост – и на друг език. (4) Обявените цени в лист-менюто и в карт-менюто са с еднакъв размер за всички туристи, определен при спазване изискванията на чл. 3, ал. 4.

„Раздел ІІ – Категоризиране на места за настаняване и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. Комисията

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 127, който става чл. 124. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 128, който става чл. 125. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 129, който става чл. 126.

или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ЕККСТО определя категорията на: 1. местата за настаняване: а) хотели – категория „три звезди”, „четири звезди” и „пет звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

6; 2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория „четири звезди” и „пет звезди”; 3. туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене – всички категории, съгласно чл. 125 и 126.”

по предложение на ОЕККТО определя категория на: 1. местата за настаняване, както следва: а) хотели

3. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове – всички категории за съответния вид, съгласно чл. 124.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 132, който става чл. 129: „Чл. 129. (1) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец, към което прилага: 1. декларация по образец за регистрация в Търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз; 2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци; 3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта; обекта; 4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, 5; 5. формуляр по образец за определяне на категорията; 6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта; 7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове; 8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. (2) Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление за категоризиране по образец, към което прилага: 1. формуляр по образец за определяне на категорията; 2. копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;

ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи към тях заведения за хранене, или упълномощено от него лице подава до министъра на икономиката, енергетиката и туризма заявление за категоризиране по образец, към което прилага: 1. декларация по образец за регистрация в Търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз; 2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци; 3. формуляр по образец за определяне на категорията; 4. копия на документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта; 5. копие на договор за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта; 6. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 7. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. (4) Заявленията по ал. 1, 2 и 3 с приложените към тях документи се подават до съответния категоризиращ орган. (5) Документи по ал. 1, 2 и 3, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 133, който става чл. 130: „Чл. 130. (1) Съответната ЕККТО разглежда заявленията и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 129, ал. 1, 2 или 3, се произнася по тях с мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. (2) В случай В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 129, ал. 1, 2 и 3 съответната експертна комисия по категоризация на туристически обекти в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността. Ако в указания срок по ал. 2 непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, съответният категоризиращ орган със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта. Заповедта се изпраща на заявителя. (4) Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на случаите по чл. 131, е със срок на валидност, както следва: 1. за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с изключение на обектите по чл. 3, ал. месеца; 2. за туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите заведения за хранене към тях – 6 месеца; 3. за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от кметовете на общини – два месеца. (5) В срока по ал. 4 на временните удостоверения по решение на съответната ЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория. (6) За проверката по ал. 5 се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект. (7) Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ЕККТО в съответния срок по ал. 4 определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определянето на категория. (8) Определянето на категория на прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения се извършва в сроковете, предвидени за заявената категория на съответното място за настаняване. (9) Отказът по ал. 3 и 7 подлежи на обжалване по реда на Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 134, който става чл. 131: „Чл. 131. (1) За туристически обекти със сезонен режим на работа, когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за заявената категория, по причина, която не се дължи на хотелиера или ресторантьора, срокът на временното удостоверение може да бъде еднократно удължен. (2) Съответната ЕККТО преценява срока по ал. 1 конкретно за всеки случай. (3) Категоризиращият орган по предложение на съответната ЕККТО със заповед определя срока по ал. 1 и издава ново временно удостоверение с актуален срок на валидност.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 135, който става чл. 132: „Чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта. Категорийната символика по ал. 1 е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. (3) Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител

Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти по ал. 1 не трябва да въвеждат в заблуждение туриста. (5) Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 136, който става чл. 133: „Чл. 133. (1) Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 121, ал. 5, съответно в наредбата по чл. 122, 4. (2) Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти по ал. 1 е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното. В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. (4) В случай че съответното лице не предприеме действията по ал. 3 в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и 130. 130. (5) Документът за платена такса и декларацията за категорията на обекта по ал. 3 се подават до съответния категоризиращ орган на място, по пощата или по електронен път. (6) Служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок по ал. 3 се продължава срокът на досегашната категория на обекта или се определя нова категория. (7) За определената категория на обекта по ал. 6 се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото.

или упълномощено от него лице може да подаде до съответния категоризиращ орган заявление за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му по реда на чл. 129. 129. (2) На лицето по ал. 1 не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. (3) Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория. (4) При получаване на новото удостоверение лицето по ал. 1 връща предходно издаденото. (5) В случай че лицето по ал. 1 заяви промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му категория и към заявлението по ал. 1 приложи декларация, с която да удостовери, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени, в 14-дневен срок от постъпването на заявлението по предложение

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 138, който става чл. 135. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 139, който става чл. 136. чл. 136. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 140, който става чл. 137: чл. 137: „Чл. 137. (1) Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява: 1. с изтичането на срока на определената категория; 2. по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект – с подаване на заявлението; 3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект; 4. ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект, лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти – в едномесечен срок; 5. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта – с получаване на новото удостоверение; 6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора; 7. при промяна на вида на туристическия обект; 8. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията; 9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория; 10. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 3. и 3. (2) В случаите по ал. 1 категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или на оправомощено от него длъжностно лице. (3) След прекратяване категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда

При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.” Колеги, преминаваме към гласуване. Гласуваме целия Раздел II с наименованието и неговите членове от 122 до 140, които стават съответно от 119 до 137, в редакцията на комисията по доклада.

отхвърли. Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 141 и предлага да се отхвърли. Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 142 и предлага да се отхвърли. Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 143

наименованието на Раздел III да се отхвърли, както и членове 141, 142, 143 и 144 да бъдат отхвърлени. Гласуваме предложението на комисията.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 145, който става чл. 138: „Чл. 138. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат

в наименованието си абревиатурата „СПА”, съответно обозначенията „Балнеолечебен (Медикъл СПА)”, „Уелнес” и „Таласотерапия” или да предоставят услуги, обединени под наименованията „Балнеолечебни” или

(3) Условията и редът за сертифициране на центровете по ал. 2, изискванията към персонала и към лицето с функции по управление на съответния център се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на здравеопазването. (4) Центровете по ал. 2 получават съответния сертификат при съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 146, който става чл. 139: „Чл. 139. Сертифицирането на центровете по чл. 138, ал. 1 се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на балнеолечебни (медикъл СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, повишаване качеството на предлаганите услуги и гарантиране на правата и повишаване сигурността на потребителите на тези услуги.”

таласотерапевтични услуги в сертифицирани по този закон центрове се извършва от лице, което: 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз; 2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; 3. има персонал с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж; стаж; 4. има управител с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж; 5. е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3. (2) Лицето по ал. 1 или негов пълномощник подава заявление по образец до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, към което прилага: 1. копия на документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност – за лицата, които не са търговци, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз; 2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци; 3. копие на документа за собственост на центъра или от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване върху помещенията; 4. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация; 5. справка за персонала – по образец; 6. документи, удостоверяващи образованието, професионалната и езиковата квалификация и стажа на лицето – управител на обекта, съгласно изискванията на наредбата по чл. 138,ал. 3; 7. декларация, че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги за заявения за сертифициране обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3; 8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; документ за платена такса за разглеждане на документите за сертифициране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.” Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 148, който става чл. 141. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 149, който става чл. 142: „Чл. 142. (1) На сертифицираните На сертифицираните центрове се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се поставят на видно място в обекта. (2) Категорийната символика по ал. 1 е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. (3) Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя, който при получаването й прилага копие на документ за платена такса за вписване в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. (4) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти по ал. 1 не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.

Сертифицираните центрове, както и лицата, предоставящи услуги в тях, се вписват в предназначения за това регистър. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър. При промяна на вписаните обстоятелства в регистъра по ал. 7, които налагат издаването на нов сертификат, той се издава по заявление на вписаното лице, което се подава в 14-дневен срок от настъпване на промяната. (9) За отразяване на промяна във вписаните обстоятелства се събира такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.” Комисията Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 150, който става чл. 143: „Чл. 143. (1) Сертифицираният обект и лицето, извършващо дейност в него, се заличават от регистъра и сертификатът се обезсилва със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощено от него длъжностно лице при: 1. изтичане на срока; 2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект; обект; 3. прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект; 4. откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на лицето, извършващо дейност в туристическия обект; 5. промяна на вида на туристическия обект; 6. системни нарушения на изискванията за съответния вид обект, посочени в наредбата по чл. 138, ал. 3; 7. неподаване в срок на заявление по чл. 142, ал. 8.

Изказвания? Няма. Гласуваме ан блок наименованието на Глава девета и членове от 145 до 150, които стават съответно членове от 138 до 143, в редакцията на комисията по доклада.

Отменете гласуването. Десет минути почивка. Благодаря,